Dobar dan svima. Možete sjesti na svojim mjestima. Hvala. Dobar dan, izvolite sjesti. Sve u redu, da. Moram dati jednu obavijest prije. Server ne radi, znači nećemo moći pratiti na ekranu vremena izlaganja niti popis izlagača, nego ćete se morati oslanjati na povjerenje koje imate u mene. I gledati na sat radi provjere povjerenja. Prijavili su se do sada za: - Prijedlog Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, Najprije da kažemo dvije riječi o zakonu. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS-a. prigodom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, ali samo trenutak, da kažem tko se prijavio, poslije tako da znamo. Znači, ispred Kluba zastupnika HDZ-a, g. Domagoj Mikulić, ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a gđa. Anka Mrak-Taritaš ispred Kluba HNS-a g. Tomislav Saucha i g. Goran Maras pojedinačno. Rekao sam Gordan. Gordan. Izvolite g. Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Zahvaljujem se potpredsjedniče HS-a, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Prijedlog Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti. Naime, meteorološka i hidrološka djelatnost, kao jedinstvena grana od osnovne je važnosti za potrebe održivog razvoja društva, obrane zemlje, obrazovanja, upravljanja prometom, energetskih i vodnim resursima te proizvodnjom hrane. Uz sve izraženije klimatske promjene i vremenske ekstreme, meteorološka i hidrološka služba zajednički je servis svim građanima i civilnim ustanovama društva. U RH u prosjeku 70% svih šteta i ekonomskih gubitaka od katastrofa u razdoblje od 80.-e do 2016. godine pripadaju meteorološkim i hidrološkim čimbenicima. Stoga je posve jasno da informacije o vremenu, klimi te stanju mora i vode i njihovim ekstremima, kao što su suše, poplave, olujni vjetar, toplinski valovi i sl. mora biti sastavni dio svake državne strategije upravljanja i smanjenja rizika od katastrofa. Kao dio europske i svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, DHMZ je odgovoran za praćenje stanja atmosfere i voda te analizu i prognozu njihovog budućeg stanja. Poslovni hidrometeorološke službe, status i ovlasti Zavoda, normirani su ovog trenutka Zakonom o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj koje je na snazi od 78.-e godine. Pri tome, od stupanja na snagu do danas, on se mijenjao 3 puta. Stoga mislimo da je trebalo donijeti ovaj zakon i da ga je postojeći sustav potrebno modernizirati i uskladiti sa i standardima i stečevinama EU, odnosno sa pravilima međunarodnih relevantnih međunarodnih organizacija. Praksa primjene važećeg Zakona o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj pokazalo je da neka od pitanja koja uređuju nisu više pravno cjelovita te u provedbenom smislu nisu učinkovito u koherentno riješene, pa je potrebno ostvariti prilagodbe. Zato smo išli u donošenja ovog zakona. par riječi reći o institutima koji su karakteristika ovoga zakonskog teksta. Dakle, ovim zakonom uređuju se sljedeća osnovna pitanja. To je pružanje pouzdane i pravovremene informacije za potrebe temeljnih interesa države, a to su obrana, zaštita i spašavanje te osiguranje sigurnosti kopnenog i pomorskog prometa i za potrebe upravljanja na razini politika na širim područjima upravnog djelovanja, kao što su poljoprivreda, šumarstvo, promet, urbanizam, građevinarstvo, zaštita od poplava, opskrbe energijom, elektroničke komunikacije, zdravstvo, osiguranje kulturnog naslijeđa, druge gospodarske i negospodarske djelatnosti te za potrebe politika zaštite okoliša i upravljanja morem i vodama, za potrebe konkretnog odlučivanja pri upravnim poslovima zaštite okoliša i upravljanja morem i vodama. Ove informacije temelje se na uspostavi motriteljske državne mreže, to su meteorološka, hidrološka, se ne razumije./... motriteljska državna mreža koje su ovim zakonom uspostavljaju na zemljištima u vlasništvu RH ili na zemljištima regionalne ili lokalne samouprave, što do sada postojećim zakonom nije bilo riješeno. Neke klimatološke i kišomjerne postaje, uspostavljene su na privatnim zemljištima i na taj način nisu definirane kao zaštićeno motrilište te na taj način nisu u tzv. zaštitnim zonama, pa su kroz vrijeme neke od njih kompromitirane kontaktnom gradnjom ili različitim neprimjerenim sadržajima i djelatnostima u zoni mjerenja koji su narušili vjerodostojnost podataka što ovaj zakon sada i ispravlja. To je regulirano odnosno definirano čl. 8 predloženog zakona. Zakonom je definirana i jasna svrha rada izvođača meteoroloških i hidrološke djelatnosti. Isto tako, definirana je jasna raspodjela dužnosti zadataka i područja odgovornosti izvođača djelatnosti to je DHMZ što predstavlja također čvrsti temelj za osiguranje sredstava za ispunjavanje tih zadataka. Isto tako nedvojbena je uloga Državnog hidrometeorološkog zavoda kao službenog središta za upozorenje na vremenske i atmosferske pojave te događanja na moru i vodama sa ciljem sprječavanja zbunjenosti i nejasnoće u javnosti. Da pojasnimo, dakle Člancima 13. do 18. ovoga zakona definira se što je službeni podatak, na koji način se dobiva, kojom metodologijom, na koji način se objavljuje i naravno pohranjuje. Novost ovog zakon je uspostava jedinstvenog državnog sustava meteoroloških i hidroloških upozorenja te izdavanje jedinstvenog upozorenja na vremenske nepogode što u proteklom periodu nije bio slučaj jer su se u različitim medijskim sustavima i platformama mogle naći informacije iz različitih neslužbenih izvora. Izostanak jedinstvenog službenog glasa često je problematičan u trenutku vremenskih i hidroloških nepogoda. Informacije iz različitih izvora mogu biti proturječne i stvarati zbrku u komunikaciji što stvara probleme u donošenju ključnih odluka, a ovim člancima dakle od 13. od 18. u ovom zakonu smo to pokušali jače odnosno jasnije definirati i ispraviti. Isto tako zakonom je definirano zakonsko osiguranje rada državne mreže meteoroloških i hidroloških postaja. U Članku 6. definirani su poslovi i financije djelatnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda od interesa za RH, a namjena prihoda od aktivnosti isključiv idu u razvoj i poboljšanje njenog djelovanja. Dakle, prihodi su prihodi iz proračuna RH, prihodi od projekata koje ostvaruje DHMZ i usluge korisnicima. Najveći korisnici, ovdje moram reći, su korisnici HEP, Hrvatske vode, Hrvatske ceste dakle institucije sustava. I konačno neposredna međunarodna komunikacija nije bila definirana starim postojećim zakonom, Člankom 20. ovoga zakona Državni hidrometeorološki zavod predstavlja RH u međunarodnim organizacijama što do sada postojećim zakonom nije bilo definirano. Inspekcijski nadzor vrši Državni inspektorat to je riješeno Člankom 23., upravni nadzor nad zakonitošću rada provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a definirano je Člankom 22. Provođenje ovog zakona ima minimalne učinke na proračun RH i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, sa stručnom javnošću je provedeno od 13.2. do 15.3., većina primjedbi je usvojena, one primjedbe koje nismo prihvatili su uglavnom bile primjedbe nomotehničke naravi. I zaključno Državni hidrometeorološki zavod trenutno skrbi o meteorološkoj, hidrološkoj i državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka koju je nužno modernizirati i automatizirati. U tom smislu uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike u provedbi je strateški projekat METMONIC modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH ukupne vrijednosti od 350 miliona kuna. Projektom će se uspostaviti i automatizirati 450 postaja od čega 6 radarskih postaja, 5 meteorološko oceanografskih plutača, 2 mjeraća profila vjetra te uspostaviti platforma za prikupljanje i kontrolu svih podataka koji će po završetku projekta koji bi okvirno okvirno trebao biti završen 2021. godine biti na raspolaganju javnosti sa meteorološkim podacima u realnom vremenu, a u intervalima od 10 minuta što do sada nije bio slučaj i što smatramo vrlo bitnim i kvalitetnim napretkom. Moram reći da ovog trenutka RH raspolaže sa svega 3 radara, to su Čepin, Bilogora i Puntijarka odnosno Sljeme. Jadran trenutno nije pokriven meteorološkim radarima, zato idemo u ovaj projekat da pokrijemo cijeli cijeli prostor RH sa ovom radarskom infrastrukturom. U provedi je projekat AIRQ, projekt proširenja i modernizacije državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ukupne vrijednosti od 110 miliona kuna, on je sufinanciran iz strukturnih projekata EU prioritetne osi Klima i klimatske promjene i on će također ukoliko se završi uspješno i realizira doprinijeti da dobijemo kvalitetnu infrastrukturu u ovom prostoru koja će pokrivati cijeli prostor RH i biti na razini

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče iz ovog izlaganja državnog tajnika kada slušamo to da će se ulagati sredstva, da će se infrastruktura meteorološka modernizirati i da će se bolje Hrvatska pokriti ne može čovjek na prvu biti protiv toga, a ne može ni na drugu. Ali kada malo zagrebemo ispod površine našim ljudima gospodine državni tajniče s obzirom da vi i vaše ministarstvo ne radite puno na otklanjanju nedostataka šta će vam sada najmodernije tehnologije za mjerenje kvalitete zraka kada naši ljudi bi možda čak bili u boljoj poziciji da ne znaju koliko se trujemo. Evo recimo u Novom Zagrebu kvaliteta zraka svaki dan odakle sam došao, gdje sam živio 30 godina ne zadovoljava kvaliteti dostojnoj čovjeka i šta ministarstvo radi

Zahvaljujem se uvaženi zastupniče Maras, ja razumijem vašu brigu za kvalitetu života građana u vašem gradu, međutim pitanje je da li je ministarstvo uopće nadležno za uređivanje ovog dijela i otklanjanje ovih vrsta odgovornosti i opasnosti. Ja ono što ovdje hoću reći mi radimo, ulažemo velike napore da moderniziramo sustav, da ga približimo standardima EU, taj sustav onda treba da odradi svoj posao da vrši mjeriteljske, da vrši motrenje kvalitete života i da upozorava, a postoje onda drugi sustavi koji to što ovaj sustav uoči motrenjem da otklone. Jedinice lokalne samouprave ne treba držati izvan tog dijela odgovornosti jer oni imaju svoj akcijski plan s kojima treba da urede upravo način rješavanja ovog pitanja. Gospođa Grozdana Perić. svi znamo koliko predvidivost i točnost informacija koje dolaze upravo od ove institucije je vrlo važna. I prema tome, trebalo bi, svi bi trebali biti vrlo ponosno i na jedan način zahvalni što će se dogoditi ovo ulaganje s obzirom da bilo poljoprivrednici, nautičari, bilo mi kao obični građani znamo koliko je ta predvidivost i ono što vi nama dajete kao informaciju važna. Prema tome, svaki razvoj ovog sustava bi trebao biti itekako pozdravljen. A što se tiče samih mjerenja, pa znamo da određene stvari mjere zapravo zavodi za javno zdravstvo a ne DHMZ što je recimo u ovom konkretnom slučaju. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Ja ću samo iskoristiti vašu repliku i samo istaknuti, dakle mi moramo ići u modernizaciju sustava. Ponavljam opet prostor Jadrana nije pokriven sa infrastrukturom. To je činjenica i mi to moramo uraditi. Moramo se, imamo priliku da to iskoristimo kroz financiranje iz sustava operativnog programa, ako ne, morati ćemo to u skoro vrijeme sami uraditi. Dakle država će morati tu vrstu investicija završiti. dnevno informira vezano za meteorologiju i koriste alate WMO-a, Aladina i slično, izmjene i dopune ovoga zakona su koliko je navedeno zbog pružanja pouzdanih i pravovremenih informacija u interesu države to svakako pozdravljam. No, nisam vidio da je posebno naznačena hidrometeorologija vezano za poljoprivredu. Dakle agrometerološke stanice što recimo u zemljama EU svi oni koji se ozbiljno bave poljoprivrednom i poljoprivrednim zemljištima imaju te agrometeorološke stanice, dakle to nisam vidio da je posebno naznačeno s jedne strane. S druge strane pozdravljamo ovo vezano za Hrvatsku uz Jadransko more, dakle od Istre do Prevlake. Konačno ovim zakonom će se to riješiti i taj cijeli dio će biti pokriven pa time dodatno pozdravljam donošenje ovoga zakona. Hvala.

agrometeorološke podatke, parametre itd. je integrirano u ovaj sustav, integrirano je u rad odnosno djelovanje ovih 450 postaja.

važnosti uopće nema potrebe raspravljati jer je ta djelatnost itekako prevažna. Samo bih htio se referirati na ovaj dio što ste spominjali informiranje i izbjegavanje zbunjenosti, to je bilo u ovom vašem izlaganju. Pa sam htio reći da je zbog zadržavanja odgovornosti a dakako i ozbiljnosti u objavljivanju tih meteoroloških podataka trebalo bi iznaći i kako nas osloboditi vakularizacije, katastrofičnosti, estradizacije, to je prešlo već po meni svaku, svaku mjeru kada se objavljuju takvi podaci jer to šteti i građanima i gospodarstvu

Zahvaljujem se. Uvaženi zastupniče Ronko upravo kao što sam rekao člancima od 13. do 18. smo definirali novu kategoriju koja je vrlo bitna a to je službeni podatak. Dakle znamo što je službeni relevantni podatak. Svatko može nazvati preko mobitela i reći e ovdje sada pada kiša, prijeti tuča itd., to nije službeni relevantni podatak. Podatak je onaj koji će se obraditi u sustavu i iza kojih će netko i stajati. I to smo definirali upravo od članka 13. do članka 18. Znači stvaranja, korištenja i konzumiranja i pohranjivanja službenih podataka. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je na redu gospodin Domagoj Mikulić ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege saborski zastupnici. Prijedlog zakona koji se danas nalazi pred nama utvrđuje poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti koje su od velikog interesa za cjelokupnu RH, njime definiramo nadležnost, odgovornost, opseg i sadržaj poslova unutar ovih djelatnosti kao i uvjete za njihovo obavljanje. Iz dosadašnje prakse u primjeni još aktualnog zakona koji datira iz 1978. godine i od tada je imao nekoliko izmjena uvidjelo se kako postoji potreba za prilagođavanjem modernim zakonodavnim institutima. Smatram da je nužno osuvremenjivanje ove djelatnosti upravo zbog važnosti ove jedinstvene grane za potrebe i civilnog društva i obrazovanja i obrane zemlje i upravljanja prometom, energetikom, poljoprivredom i svime onim ostalim. Njena potreba u svim navedenim segmentima dobiva poseban značaj s obzirom na klimatske promjene i brojne vremenske ekstreme kojim smo danas svi zajedno svjedoci i koji uvelike utječu i na društveni, pa i ekonomski razvoj RH. Brzo prepoznavanje sadašnjih i budućih meteoroloških promjena uvelike pomaže u prevenciji i sprječavanju ili barem ublažavanju posljedica koje te promjene imaju. Prevencija i rano prepoznavanje promjena je važna poglavito kada uzmemo u obzir da je u posljednjih 30-tak godina u RH u prosjeku 70% svih šteta i ekonomskih gubitaka od katastrofa kao što su suše, poplave, olujni vjetrovi, toplinski valovi, pripadaju upravo čimbenicima iz sfere meteorologije i hidrologije. Samo ovaj podatak jasno pokazuje kako informacija o klimi i vremenu, stanju mora i voda, moraju biti sastavni dio svake državne strategije upravljanja i smanjivanja rizika od katastrofa. Upravo ovim prijedlogom zakona uređuju se područja zakonskog osiguranja rada državne mreže meteoroloških i hidroloških postaja koje će vjerujem rezultirati pružanjem informacija onih pouzdanih i pravovremenih za potrebe i naše poljoprivrede i prometa i građevinarstva opskrbe energijom i svih onih gospodarskih djelatnosti. Svega onoga što predstavlja temeljne interese naših građana i naše države, ali ne samo naše države i naših građana, već i cijele međunarodne zajednice kroz standardizirano praćenje i evidentiranje podataka i promjena na svjetskoj razini. Usvajanjem ovog prijedloga zakona osuvremenit će se zakonski okvir u ovom području, osigurati će se neprekidno održavanje sustava motrenja stanja atmosfere i hidrosfere o čijoj važnosti sam govorio i ranije, osigurati će se uspostava jedinstvenog sustava upozorenja na nepogode, regulirati će se obavljanje međunarodnih obveza iz ovih djelatnosti, regulirati će se nadležnost državnog hidrometeorološkog zavoda kao izvršitelja ove djelatnosti i način financiranja istoga, ujedno i jačanje uloge meteorologije i hidrologije u prilagodbi klimatskim promjenama i izazovima koje danas imamo u ovome području. Kroz motrenje i sustavno prikupljanje podataka atmosferskih i hidroloških pojava unutar jedinstvenog informacijskog sustava uključenog u međunarodne informacijske sustave osiguravamo vitalne informacije za zaštitu života, prirode i materijalnih dobara. Samo uključivanje u jedinstvene sustave motrenja promjena osigurava nam dugoročan i kvalitetan razvoj ove struke u skladu sa znanstvenim i tehnološkim dostignućima na svjetskim razinama, što uz jasno definiranu organizaciju i način obavljanja poslova meteorološke i hidrološke djelatnosti zasigurno je i jamac ispunjenja ciljeva koje sam ranije spominjao. Upravo zbog svega ovoga navedenoga Klub HDZ-a će podržati prijedlog Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti. Hvala. Sada je na redu gđa. Anka Mrak Taritaš koja će govoriti ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je u prvom čitanju Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti. Mi u Klubu GLAS-a i HSU-a podržat ćemo ovaj zakon. Dakle, bazičan zakon odnosno da tako kažem onaj na koji se ovaj naslanja iz 78.g. i ovo je zapravo nekakvo, uz određene uvjete i uz određene analize prilagodba suvremenim zakonodavnim institucijama, slaganje novog zakona da bi bilo jednostavnije raditi i u tom smislu je taj zakon tehnički zakon i on je korektno i dobro napravljen i kao tako to treba reći i to treba pohvaliti. Novi zakon otvara niz tema i niz dilema, jedna od stvari o kojem treba s ove govornice progovoriti i trebamo češće govoriti o klimatskim promjenama. Klimatske promjene su o klimatskim promjenama vi znate da jedan uvaženi državnik g. Trump govori da klimatskih promjena nema, pa ga onda priroda isti čas demantira jel mu isti čas pohara dio zemlje, što on puno jednostavnije sanira, nego što to mi saniramo u RH, ali klimatske promjene su činjenica. Klimatskim promjenama prilagodit će se biljni svijet, prilagodit će se životinjski svijet, ljudi se prilagođavaju, meni se čini nekako najteže i naj, najviše otpora, bez obzira kolko otpora pružamo to su stvari koje će se mijenjati. Ono što moramo biti spremni da će zbog klimatskih promjena krenuti i novi val migracija jer ako živite u Africi ili u dijelovima svijeta gdje vi trebate dva dana doći do pitke vode, vi ćete napustiti taj dio i prilagodit će se i biljni, i životinjski svijet, ali na to moramo biti spremni. Ja sam u nekoliko navrata govorila i vrlo rado govorim o toj temi. Ovo stoljeće je stoljeće u kojem čovjek mora voditi računa o klimatskim promjenama, posljedice tih klimatskih promjena o čemu mora voditi računa su poplave kojih će ih biti još više. I jednako tako još jedna tema, tema otpada koji jednako tako se morate s problemom otpada na određeni način borit. U ovom zakonu i kad je riječ o klimatskim promjenama, ja čitam 3 stvari, te 3 stvari treba upozoravati. Prva stvar je dobri podaci i evidentiranje postojećeg stanja. Druga stvar je analiza svega toga i treća stvar je zapravo prognoza što zapravo činiti. Stoga, sva ulaganja koja ulažemo u tehnologiju, sva ulaganja koja ulažemo da osuvremenimo to sve zajedno su dobro došla i to trebamo napraviti. U neka druga vremena, dakle, danas imate, svi imamo ove pametne telefone, pa kao što je i meni zazvonilo, zazvoni nam jer zaboravimo stišati, na njima radimo sve, ja sam se u jednom času našalila i kažem ne samo da telefoniram, čitam poruke, šaljem poruke, čitam mailove, još jedino ne kuham na ovom pametnom telefonu. Jednako tako se svi uzdamo u Aladina i govorimo o tome kako je to sad sve umreženo, ali ljudi moji, ajdemo malo, ja koristim ovu priliku da se vratim malo u povijest, ja sam jedrila i u neka vremena kad je Aladin bila misaona imenici do toga niste mogli doći. Mi smo imali tada, imamo i sada odlične vremenske prognoze. Bio je onaj još uvijek je dakle radio prvi program koji vam je prvu prognozu već davao u 6 ujutro i davao vam je 12 + 12 sati, to se zvala ona prognoza za pomorce za nautičare kako ih god hoćete zvati. Ona vam je prognozna bila ako ste je slušali sve je bilo rečeno, problem nije u tome što je bila loša prognoza, problem je u tome što nautičari nisu slušali, pa su onda stradali jer nisu slušali. Dakle, kad vam je bila najava određenih vjetrova, određenog sveg to ste mogli u minutu voditi računa, sve ovo će vam poboljšati način na koji morate živjeti. Mi imamo dobru tradiciju, imamo dobre službe ajdemo im dati alate da budu još bolji, ali ono što zaista kao prvo čovjek mora slušati. To je karakteristika svih nas da zapravo ne slušamo, a sad kako imamo ove telefone tu malo vidimo pa nešto usporedimo. Prognoze su dobre prognoze i mi imamo zaista i tu treba pohvaliti cijelu službu koja radi da treba biti bolja, uvijek treba biti bolja. Jednom prilikom ja sam ovaj slušala ujutro prije posla prognozu i bilo je jako zgodno jer taj koji je govorio prognozu za taj dan je rekao u 11 sati će padati kiša, riječ je o Zagrebu. I ja dođem na posao bilo je sunce i kažem samo da znamo u 11 sati će padati kiša, kaže od kud ti to, ja velim ja sam slušala prognozu, pa izvolte. U 11 sati je počela padati kiša, mislim to je kao šala i kao anegdota, ali dakle i nisu svud sve iste. Ono što je u svakom poslu izuzetno važno, a to je i u ovom poslu, razumijevanje uzroka i onda možete definirati posljedice. To je ključna stvar da razumijete zašto se nešto dešava, zašto se neki procesi dešavaju jer vi onda možete prognozirati i posljedice. Postoji jedna djelatnost gdje se dosta opire toj činjenici, ja neću govoriti o drugom, uvijek govorim o onom što je meni najbliže, a to je, čak i nije problem djelatnosti građenja, problem je djelatnosti prostornog planiranja. Kad sam ja učila, tamo davnih dana tamo prostorno planiranje onda je jedna od karata koja je bila u prostornim planovima se zvala karta rizika. Tu su vam bile, bazično se ona odnosila na potresne zone iz kojeg razloga. Sad ću iskoristiti 2 minute i neću previše gnjavit s tim, dakle ja sam arhitekt i onda kad vi gledate neku kuću i uvijek vam se ko arhitektu dopadaju neke onako prozračne, lagane, na laganim stupovima, s laganim konstrukcijama jer onda imate prodor prirode u kuću, veza kuće s prirodom i onda su nama profesori na fakultetu rekli to vam može biti za neke druge prostore jer su druge potresne zone. Cijela Hrvatska su vrlo visoke potresne zone dakle 7, 8, 9 dakle to su najjače i vi tu tako ne možete projektirati. Te prve karte rizika koje smo imali su se odnosile na te potresne zone da znate di su visoke potresne zone da neke stvari vi ne možete predvidjeti da se rade. Slijedeće karte rizika koje sam ja imala prilike vidjeti je bilo vezano uz trusna područja dakle uz klizišta. Imali ste prilike vidjeti ne tako davno kad je u dahu otklizalo jedno brdo, karte klizišta. Slijedeće karte koje će trebati biti bit će određena poplavna područja iz kog razloga, da se jednostavno tamo više ne planira gradnja. Drugi riječima što hoću reći, kao što se čovjek opire tome da su te klimatske promjene što su činjenica i što će se ovo stoljeće i pokazati, jedna od struka koja vrlo promptno mora promijeniti i uvesti nove karte kad je riječ o prostornom planiranju su te karte koje će se odnositi na te klimatske promjene, jer više ne možete svud sve i neusporedivo je bolje da na određenim područjima ne planirate gradnju i da to ne bude građevno područje nego da vam iza toga to bude problem. Da zaključim, dakle ja bih sad još mogla dalje ali ću otići u neke stvari koje neće imati baš veze s ovim zakonom ali je ovaj zakon ima i to moramo razumijevati, veze sa svima. Ima veze i sa poljoprivredom, ima veze i sa šumarstvom, ima veze i sa energetikom, ima veze i sa prometom iz jednostavnog razloga sa prometom iz jednostavnog razloga što ono što je bazično i o čemu treba voditi računa, a to je da dobijemo što bolje stanje i da dobijemo i da zapravo unapređuje se cijela struka u u razumijevanju tih uzroka jer onda ćemo moći odgovoriti na posljedice kao što sam rekla uvodno mi u Klubu GLAS-a i HSU-a podržat ćemo zakon. Riječ je o jednom tehničkom zakonu koji tehnički regulira određene situacije, ali klimatske promjene su zasigurno tema koja je zaslužila jednu dobru raspravu i dobro mjesto u ovom saboru jer će nam se u jednom trenutku ponovo desiti neke neprilike s kojima se nećemo znati na adekvatan način nositi. Hvala lijepo.

u ime Kluba HSS-a i demokrata kako bi se konzultirali oko daljnjeg sudjelovanja, a onda i na konačnici glasovanja vezano uz Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti. Više je razloga za to, ali evo spomenute su već brze i velike klimatske promjene i održano je nekoliko znanstvenih skupova na ovu temu i država članice EU iz našeg okruženja su se već organizirale kroz tijela koja će pratiti klimatske promjene i davati smjernice i poljoprivrednim proizvođačima i ukupnom gospodarstvu pa i samim drugim državnim tijelima. Zašto Hrvatska nije išla k tome da se osnuje jedna agencija ili vijeće za praćenje klimatskih promjena i da se upozori naše poljoprivredne proizvođače na učestale klimatske promjene i na ono što nam slijedi da će doći u pitanje proizvodnja nekih kultura. Pa imamo primjer već ovo proljeće da su pšenice u Baranji i u istočnoj Slavoniji preoravane zbog nedostatka vlage. Zašto mi o tome šutimo, to je naša stvarnost ili ćemo uvozit pšenicu iz Bosne kao što smo uvezli 53.000 tona što je sramota. Mislim da mi moramo proizvodit hranu u Hrvatskoj u Slavoniji i da za to moramo stvoriti uvjete. Zato pozivam ministra Tolušića da se aktivnije bavi navodnjavanjem, problematikom navodnjavanja. On je izjavio tko god ima građevinsku dozvolu mi ćemo sve isfinancirati, a očito da nema dovoljno kapaciteta u lokalnim jedinima regionalne samouprave da sami to organiziraju. Zašto se tu aktivnije ne uključi Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode? I drugi je razlog je evo, 15.4. je krenula obrana od tuče. DHMZ to provodi kao državno tijelo. Najavljeno je ukidanje Zakona o obrani od tuče. Mi iz HSS-a smo protiv toga dokle god se znanstveno ne dokaže da obrana od tuče nije učinkovita, a to je znanstvena javnost podijeljena oko toga. Mi tražimo da se kupe rakete i reagensi, što DHMZ nije učinio iako je prikupio novce i od ministarstva i od županija. Tko, di su ti novci? Hvala. Još netko traži stanku? Ne. Odobravam stanku od 10 minuta do 10 sati i 18 minuta.

Hvala vam